Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku – - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, prvo čitanje P.Z. br. 659 Predlagatelj Zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ministar obrane Berislav Rončević će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. U 5. godini primjene Zakona o službi oružanim snagama Republike Hrvatske pokazalo se potrebnim neka od postojećih zakonskih rješenja dopuniti, odnosno izmijeniti radi kvalitetnije potpore daljnjoj reformi oružanih snaga, a ovaj Zakon je vezan i za predložene izmjene i dopune Zakona o obrani o kojoj ste maloprije proveli raspravu u njegovom prvom čitanju. Ovim Zakonom predlaže se dodatno urediti područje pribavljanja novog osoblja za vojnu službu, potpisivanje drugog ugovora za vojnike, prijam u službu i dodjelu časničkog čina kadetima, prijam ugovornih pričuvnika, zdravstvenu zaštitu djelatnih vojnih osoba, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, vojno-stegovni postupak i materijalnu odgovornost, raspoređivanje tijekom službe, upućivanje u inozemstvo, tranziciju i zbrinjavanje izdvojenog osoblja te nošenje vojne odore nakon prestanka službe. Nakon uspješno provedenog značajnog smanjenja brojnih djelatnih vojnih osoba, izdvajanjem starijih zdravstveno nesposobnih i onih koji nemaju mogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja ostvarene su pretpostavke za postupno dostizanje odgovarajuće strukture osoblja uspostavom sustava stalnog pribavljanja mlađeg i visoko kvalificiranog osoblja za potrebe oružanih snaga. Stoga se predloženim izmjenama Zakona o službi u oružanim snagama detaljnije uređuje postupak pribavljanja novog vojnog osoblja, potpisivanje drugog ugovora za vojnike po ugovoru i dodjela prvog čina za kadete. Radi boljeg uvida u njihovo zdravstveno stanje i bolje zdravstvene zaštite predlaže se da djelatne vojne osobe opću medicinsku i stomatološku primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u pravilu kod vojnog liječnika i vojnog stomatologa kao izabranog doktora medicine, odnosno stomatologije. Zbog posebnosti vojne službe djelatne vojne osobe imaju posebne obveze i odgovornosti te u skladu s tim i posebna prava. Ovaj prijedlog ove odredbe je usklađen sa Ministarstvom zdravstva i dobio je Ipak uvažavajući našu realnost da u ovom trenutku vojni sustav ne može osigurati mrežu zdravstvenih ustanova kako bi kao i u civilnom sektoru ostavljena je mogućnost da kada djelu djelatnih vojnih osoba nije moguće ostvariti primarnu zdravstvenu zaštitu kod vojnog liječnika i vojnog stomatologa da se ona osigurava, ministar obrane može uz suglasnost ministra zdravstva odobriti ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite kod drugog izabranog liječnika. Prema tome, standardi koji vrijede po općem zakonu koji regulira pitanje zdravstvene zaštite smo pratili, međutim specifičnost djelatnih vojnih osoba i obrambenog vojnog sustava je ipak nešto drugo i ovim načinom smo to podrobnije regulirali. Propisivanjem jednostavnijeg postupka utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu omogućuje se učinkovitije i ekonomičnije pribavljanje novog vojnog osoblja. Tako se predlaže da umjesto zdravstvenih komisija zdravstvenu sposobnost za vojnu službu utvrđuju specijalisti medicine rada, da specijalisti medicine rada izdaju uvjerenja o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu, te da zdravstvene komisije odlučuju o prigovorima na uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu. Nadalje, propisivanjem jednostavnije organizacije i posebno jednostavnijeg načina rada vojno stegovnih sudova omogućuje se njihov učinkovitiji rad što će u konačnici doprinijeti povećanju vojne stege. U području utvrđivanja materijalne odgovornosti predlaže se ukidanje povjerenstava za utvrđivanje materijalne odgovornosti. A utvrđivanje namjere odnosno krajnje nepažnje pripadnika Oružanih snaga u nanošenju štete imovini Republike Hrvatske stavlja se u nadležnost vojno stegovnih sudova. Pripadnici Hrvatskih oružanih snaga mogu biti upućeni prema važećem Zakonu o službi u oružanim snagama u mirovine operacije i druge aktivnosti u inozemstvu na rok od 12 mjeseci uz mogućnost produljenja roka za najviše 3 mjeseca. S obzirom na činjenicu da pripadnici Oružanih snaga sudjeluju u mirovnim operacijama i drugim aktivnosti u inozemstvu uz osobni pristanak te da se u praksi javlja potreba za produljenjima duljim od mogućih 3 mjeseca kao i potreba za njihovih ponovnim upućivanjem prije isteka zakonskog roka od 2 godine, izmjenom zakonskih odredaba predlaže se brisanje odnosno ublažavanje zakonskih ograničenja za navedeno sudjelovanje. Po novom prijedlogu pripadnici Hrvatskih oružanih snaga kada se vrate iz međunarodnih mirovnih misija, obvezni su umjesto sadašnjih 2 godine u službi u Republici Hrvatskoj provesti najmanje godinu dana. Moram reći da postoji veliki interes pripadnika Hrvatskih oružanih snaga za rad u međunarodnim mirovnim misijama, da postoje zahtjevi da ne postoji nikakvo vremensko ograničenje ali taj se zahtjev ne može prihvatiti bez obzira na njihovu iskazanu želju. Potrebno je i vrijeme oporavka i rada u postrojbi u Republici Hrvatskoj prije sljedećeg upućivanja. Isto tako jačanjem procesa približavanja Republike Hrvatske NATO-u i Europskoj uniji sve više raste potreba za upućivanjem djelatnih vojnih osoba u rad u međunarodne organizacije u kojima mandat u pravilu traje do 4 godine. Predloženom izmjenom zakonske odredbe propisuje se mogućnost upućivanja vojnih osoba na rad u međunarodne vojne organizacije na rok od 4 godine. Kada zbog interesa i potreba obrambenog sustava djelatnim vojnim osobama prestaje služba prije stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu Ministarstvo obrane obvezno je provesti program tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja koji će im olakšati ponovno integraciju i civilni sustav. Predloženim izmjenama Zakona o službi u oružanim snagama jasnije se definira sadržaj programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja. Navedeni programi sastoje se od pripreme i osposobljavanja za rad u tržišnim uvjetima te odgovarajućih otpremnina kako bi se djelatnim vojnim osobama olakšao prelazak iz vojne u civilnu karijeru. Radi ublažavanja postojećeg zakonskog rješenja i njegovo usklađivanja s potrebama službe propisuje se mogućnost privremenog zadržavanja u djelatnoj vojnoj službi visokih časnika odnosno generala koji su ispunili uvjete za starosnu mirovinu. Predlaže se davanje ovlasti Vrhovnom zapovjedniku da u slučaju iznimnih potreba službe a u nedostatku kadra, može odgovarajućeg specijaliziranog, može donijeti odluku o privremenom zadržavanju u službi navedenih visokih časnika. Također u prijedlogu zakona predlaže se da djelatnoj vojnoj osobi kojoj je rješenjem zdravstvene komisije utvrđena nesposobnost za djelatnu vojnu službu ne može prestati služba ako je protiv nje pokrenut ili se vodi stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa do okončanja vojno stegovnog postupka. Takva osoba bi bila u sustavu neraspoređena do okončanja vojno stegovnog postupka. Dodatno se i jasnije propisuje pravo umirovljenih časnika i dočasnika na službeno predstavljanje kao primjerice umirovljeni generala te pravo navedene kategorije osoblja na nošenje vojne odore u svečanim prigodama. Radi sprječavanja mogućih zloporaba ovog prava propisuje se mogućnost gubitaka prava na nošenje vojne odore za umirovljene časnike i dočasnike koji svojim nedoličnim ponašanjem u javnosti nanesu štetu ugledu Oružanih snaga te kažnjavanje za prekršaj osoba koje neovlašteno nose vojne odore. Poštovane dame i gospodo zastupnici, u Ministarstvu obrane u ovom trenutku radi, raspoređeno je 18,7% žena i zahvalan sam na riječima potpore i pohvali predloženih zakonskih rješenja. Časnice, dočasnice koje rade u Oružanim snagama Republike Hrvatske svoje zadaće obavljaju visoko profesionalno i mi u ovom zakonu nismo propisivali posebne uvjete jer su isti uvjeti i za muškarce i za žene i ne smatramo potrebnim propisivati posebne odredbe. One su ponos Hrvatskih oružanih snaga i imaju našu stalnu potporu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za nacionalnu sigurnost, uvaženi zastupnik Jarnjak. Izvolite! Poštovani gospodine dopredsjedniče! Odbor za unutarnju politiku, nacionalnu sigurnost na 94. sjednici održanoj 28. ožujka 2007. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Vlade, Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske te je stanovište da će predloženo zakonsko rješenje doprinijeti nastavku započetih reformi Oružanih snaga. Stoga ovaj Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti zaključak prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Oružanih snagama Republike Hrvatske u tekstu kako je predložen od predlagatelja zakona. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre! Evo, pokušat ću bit što je moguće kraći. Dok se onaj prethodni zakon više bavio mehanizmima donošenja odluka kad su u pitanju neka važna, neke važne odluke kao što je sudjelovanje u mirovnim operacijama ili novačenje, ovaj Prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, puno više se koncentrira na personalna pitanja koja su važna za personalni razvoj hrvatske vojske, dočasnika, časnika i vojnika. Cilj predloženih izmjena i dopuna zakona je učinkovitije privlačenje, selekciju i odabir za prijem u službu, potpisivanje drugog ugovora za vojnike te prijem u službu i dodjela časničkog čina kadetima, prijem ugovornih pričuvnika, članstvo u upravnom i nadzornom odboru trgovačkih društava. I to je jedno pitanje koje je trebalo isto tako regulirat onda kada je to od interesa za vojnu industriju. Materijalna odgovornost, upućivanje u inozemstvo, raspoređivanje tijekom službe, tranzicija i zbrinjavanje izdvojenog osoblja i privremeno zadržavanje u službi, sve su to vrlo važna pitanja koja zaslužuju našu pažnju. Ljudi su svugdje temelj svake velike organizacije. Posebno kad je u pitanju sustav obrane, Oružane snage jedne države, spremni, motivirani, osposobljeni, educirani sa jasnom perspektivom što se tiče iz svog osobnog, životnog statusa njihovih obitelji itd., sve je to dio važan za planiranje uspješne časniče, dočasničke ili vojne karijere u životu ljudi čiji je na kraju život s obzirom na vrstu i prirodu posla koji rade poneki puta pa čak i u miru vrlo neizvjestan i nepredvidiv. Ono centralno pitanje koje interesira sve, ja bih rekao sve velike organizacije ali posebno oružane snage kako dobiti najbolje, kako zadržati najbolje, kako stvoriti najbolje najbolji su oni koji određuju kvalitetu, učinkovitost i sposobnost tog sustava. Tako je bilo u ratu, tako je i u miru iako su kriteriji bitno različiti, u ratu vrlo jasni, jednostavni, u miru vrlo često složeni, složeni, nejasni i iz tih razloga mehanizmi selekcije, poticanja, profesionalnog razvoja itekako su važni. U ratu sjećam se dobro da su tadašnji načelnik glavnog stožera i ministar uvijek govorili najbolji su tamo gdje treba biti, oni su bili na terenu. I zahvaljujući tom jednostavnom kriteriju selekcije koji se dešavao na prostoru koji je bio najvažniji, najteži, najsloženiji i najizazovniji hrvatska vojska je uspjela ostvariti ostvariti sposobnost koje su se prije svega temeljile na kvalitetnoj selekciji, obuci ljudi koji su bili osposobljavani. Nažalost, dešavalo se čak i oni najbolji i najsposobniji u uvjetima rata su stradavali. Nije ništa bitno drugačije i danas kad gledamo zahtjevne, neke zahtjevne mirovne operacije. Na sreću hrvatska vojska ne sudjeluje u njima na način koji bi bio na bilo koji način sličan onome što se dešavalo onih godina 1991. do 1995. ali izazovi na selekciju, obuku vojnika, dočasnika i časnika jednako složeni i zahtjevni. Ja bih rekao posebno su zahtjevni kriteriji za selekciju vojnika. Sjećam se dobro jednog razgovora sa jednim umirovljenim američkim generalom koji je bio načelnik stožera američke vojske i kao mlad sa jedno tridesetak godina koji je završio West Point je došao u Vietnam i onda je rekao onaj tko je bio najbolji u West Pointu bio je zapovjednik satnije. Nažalost, dogodilo se da je on prvi zakazao. O čemu se radi? Kriteriji koji se postavljaju na selekciju vojnika, posebno vojnika a isto tako dočasnika i časnika svode se ne samo na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti i tjelesne sposobnosti nego posebno ono čemu se danas sve više pridaje pažnje na njihovu psihološku izdržljivost, njihovu psihološku sposobnost i vrlo se brzo dešava da upravo taj kriterij psihološke sposobnosti, robusnosti, sposobnosti za brzi oporavak nakon dubokog stresa predstavlja onaj važni i najvažniji kriterij i ako ti kriteriji nisu zadovoljeni onda se čak i u uvjetima mira dešava ono što se dešavalo nažalost u ratu činjenica da je ipak ne mali broj hrvatskih vojnika kao posljedica stresa zaradio jednu tešku opaku bolest koja je vezana uz tzv. posttraumatski ratni ratni sindrom. Svakako s obzirom na činjenicu da naši ljudi sudjeluju u vrlo zahtjevnim mirovnim operacijama UN-a, mirovnim operacijama NATO-a toj komponentni treba i poklanja se odgovarajuća pažnja i toj komponenti danas u mehanizmima selekcije ali ne samo u mehanizmima selekcije nego i na mnoge druge načine kroz razne seminare, konferencije pa čak i kroz ciljana znanstvena istraživanja selekciji robusnih, liječenju ili prevenciji posttraumatskog ratnog sindroma poklanja najviše pažnje upravo i NATO. Evo, da ne bi previše dužili ja bi možda kratko se osvrnuo na nekoliko članaka prijedloga ovog zakona koji su potpuno novi. Neću reći da su inovativni, ima ih i u drugim oružanim snagama ali mislim da zaslužuju pažnju i ja bih zbog toga istaknuo. Stimulacija školovanju u obrazovanju ima razne forme i razne oblike, dio je personalnog menađmenta za koji je nadležna personalna uprava ali evo u članku 52. djelatnom dočasniku i časniku koji ima znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti vrijeme provedeno u činu potrebno za promaknuće skraćuje se za godinu dana jednom u tijeku službe za svaki znanstveni stupanj. I mislim da je to dobar i da je to jedan ovako vrlo konkretan poticaj i stimulacija posebno mladim dočasnicima, kadetima, onima koji tek postaju časnici hrvatske vojske da imaju i neke dodatne poticaje takvog karaktera. U svakom slučaju, to ne može biti cilj nego prave vrijednosti koje se kriju iza onoga što se zove ili magisterij ili doktorat su prioritet, da ne bi pričali o tome na način kao što smo pričali jutros kad smo govorili o Zakonu o znanstvenoj djelatnosti, magisterijima i doktoratima iza kojih se ponekad krije ja bih rekao gotovo ništa. To je ja bih rekao dobar, konkretan poticaj kvalitetnoj selekciji, povećanju stručne kompetentnosti u oružanim snagama hrvatske vojske. stavka zaslužuje malo više pažnje, pa reći ću o njoj samo nekoliko riječi. Tehnička kompetentnost u svakim oružanim snagama itekako je važna, mjera sposobnosti oružanih snaga da koristi, upotrebljava efikasno vrlo složene tehničke sustave. I obično znam reći oružane snage svake države su najsloženiji tehničko-tehnološki sustav koji svaka država ima na raspoloženju a ako se netko ne slaže možemo o tome razgovarati. Članak 40.: "Članak 101. se mijenja i glasi: Osobe upućeno u inozemstvo zbog sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima" kaže se u dopunama i to je inovacija i to je dobro s obzirom na činjenicu da ne mali broj koji sudjeluje u zahtjevnim mirovnim operacijama želi nakon što je moguće kraćeg vremena ponovo se vratiti u mirovnu operaciju u kojoj je sudjelovao. U svakom slučaju, godinu dana pauze je jedan minimalni period koji služi za oporavak, pa ja bih rekao i za ona potrebna nužna liječnička, zdravstvena, psihološka testiranja i mislim da je to vrlo dobro i vrlo konkretno rješenje. Možemo pričati o svemu i svačemu, općenito o tim zakonima ali mi ovdje imamo konkretne stvari u Prijedlogu dopuna Zakona i na njih se moramo koncentrirati, njih moramo prepoznati. Ako imamo primjedbi onda možemo o njima razgovarati. Ali razgovarati o svemu i svačemu a na kraju o ničemu nije dobar pristup kad se raspravlja o ovako ozbiljnim dokumentima i ovako ozbiljnim prijedlozima zakona. Članak 7. Govori se i o nadzornim odborima. Činjenica je da neka poduzeća vojne industrije zahtijevaju iz razumljivih i opravdanih razloga vojnu ekspertizu. I iz tog razloga u članku 7. stoji: Djelatna vojna osoba ili službenik može biti član nadzornog odbora u trgovačkom društvu od posebnog državnog interesa u skladu sa zakonom koji uređuje i sprečavanje sukoba između privatnog i javnog javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti. Nekad smo pred koji tjedan ovdje razgovarali o nadzornim i upravnim odborima, o formalnim stvarima, a nismo razgovarali o suštinskim stvarima. A suštinska stvar je kompetentnost i stručnost. Mislim da je ovo jedno dobro rješenje koje omogućava da u sudjelovanju nekih ključnih odluka na razini upravnog odbora i nadzornog odbora sudjeluju i djelatne vojne osobe. Nema potrebe govoriti o kojim se poduzećima ili organizacijama radi. Evo za sada toliko. Mislim da je više nego očito da je onaj prethodni zakon kao i ovaj Prijedlog zakona ima nekoliko vrlo dobrih, kvalitetnih rješenja i zbog toga Klub HDZ-a dat će potporu Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama u prvom čitanju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo čast mi je da mogu reći još nekoliko rečenica o razvoju oružanih snaga u Republici Hrvatskoj jer mi smo ponosni ne samo na prošlost Hrvatske vojske. Mi smo ponosni i na sadašnjost. Hrvatska vojska nastavlja jednu tradiciju onog razdoblja kada je značila prvu silu u obrani Hrvatske države. Mi znamo da će ona to učiniti i u budućnosti ako bude zatrebalo u novim okolnostima na novi način u novom sustavu ustrojstva i naravno novom tehnikom i tehnologijom. Zato je pred nama i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama koji upravo ima taj cilj. A to je povećati učinkovitost i povećati i poboljšati provođenje zakonskih odredbi. ovdje se u ovom Prijedlogu zakona obrađuje nekoliko vrlo važnih čimbenika. Prije svega to je zanavljanje i privlačenje novih kadrova u vojnu službu što je zadatak posebno važan u ovom trenutku prelaska, postupnog prelaska na profesionalni sastave. Zatim se kristaliziraju i definiraju elementi odabira. Prijem ugovornih pričuvnika. Ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite. Zbrinjavanje izdvojenog osoblja zbog njihove resocijalizacije i uključivanja u civilni način života. Mogućnost zadržavanja u službi i nakon ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu i tako dalje. Ja ću od svih tih čimbenika spomenuti samo nekoliko koje smatram da su najvažniji u ovom dokumentu. U članku 1. nadopunjuju se opći i posebni uvjeti koje u dosadašnjem uvjetu određuju članak 19. i članak 20. Zakona o oružanim snagama Republike Hrvatske i to na način da se određuje kako kandidat mora ispunjavati posebne psihologijske i zdravstvene kriterije za prijem u djelatnu vojnu službu. To je posebno važno za korak profesionalizacije Hrvatske vojske jer psihološka i zdravstvena pripravnost su jedino jamstvo kvalitetnog služenja u profesionalnim vojnim postrojbama. Određuju se i redovite psihologijske i zdravstvene provjere tijekom služenja što je također jednako važno kao i prilikom samog pristupa prema propisima koje će posebno donijeti ministar obrane Republike Hrvatske. U člancima 3. i 4. utvrđuju se prava ugovornih osoba na veću sigurnost, veću egzistencijalnu sigurnost u služenju oružanim snagama i to na način da se utvrđuje njihova plaća. Da im se jamče novčane nagrade. Da im se jamči redovito produljenje ugovora. Da im se jamči točno poznavanje svoje buduće profesionalne karijere dakle svoje egzistencije. ja bih se posebno osvrnuo na članke 8. i 9. koji zadiru u pružanje zdravstvene zaštite našim djelatnim vojnim osobama, vojnicima, časnicima i dočasnicima. U ovom se prijedlogu reorganizira temeljna primarna zdravstvena zaštita na način da izabrani liječnik i izabrani stomatolog djelatnoj vojnoj osobi budu vojni liječnik i vojni stomatolog. Zašto je to kvalitetni iskorak? Kvalitetni iskorak je iz dva razloga. Prije svega što je takav vojni liječnik ili izabrani vojni stomatolog pod nadzorom sustava. To je posebno važno da se ne bi zloupotrebljavale neke zdravstvene osobine nekog djelatnika. Da se ne bi različitim koristoljubljima ostvarivale neke dobiti na teret narušavanja kvalitete cjelokupne obrane. Drugo zašto je to važno jest da vojni liječnik kao i vojni stomatolog poznaju specifične potrebe djelatnog vojnika, djelatnog časnika ili dočasnika što znači da pozna okolnosti u kojima on živi i radi a koje su vrlo specifične i mogu itekako utjecati ne samo na psihološku spremnost nego i na ukupno zdravstveno stanje te osobe. Zbog toga je u svim zemljama svijeta ova primarna zdravstvena zaštita upravo specifična vojna i ovim se izmjenama i dopunama Zakona o služenju u oružanim snagama to regulira i u Hrvatskoj vojsci. Naravno primjedba može biti da je s time suženo ustavno pravo izbora, slobodnog izbora liječnika. No naravno sva prava imaju ako je to interes države i određena ograničenja kao i ovdje jamči jednaku kvalitetu i jednaku razinu zdravstvene zaštite civilnoj. Prema tome zbog sužavanja ovog prava djelatna vojna osoba neće trpiti negativnosti u očuvanju svojeg zdravlja. Također prilikom ocjene sposobnosti uvodi se ja bih rekao jedan mirnodopski integralni vojno-civilni sustav jer se tu upotrebljavaju civilni stručnjaci, specijalisti za medicinu rada koji daju svoje mišljenje. Oni zapravo utvrđuju radnu sposobnost buduće djelatne vojne osobe s time da komisija, Zdravstvena komisija Ministarstva obrane Republike Hrvatske donosi rješenje i nadzire rad ovakvog liječnika specijaliste medicine rada. To je jedna izvrsna suradnja civilnog i vojnog zdravstvenog sektora i ona je zapravo na pravcu onih najboljih iskustava koje smo imali u Domovinskom ratu kada smo utjelovili integralni civilno-vojni ili vojno-civilni zdravstveni sustav. I možda je ovdje vrijeme i prilika da se kaže da bi trebalo sad učiniti još jedan iskorak i produljiti taj integralni sustav na razinu specijalističke zdravstvene zaštite. O čemu se radi? U Domovinskom ratu vojni dio saniteta je preuzeo zbrinjavanje od prvog gešalona do konačnog zbrinjavanja ranjenika. Civilni dio je preuzeo specijalistiku iz dva razloga. Prvo, zato što raspolaže velikim, dovoljnim brojem kvalitetnih specijalista i specijalističkih ustanova, polikliničkih i bolničkih i drugo zbog toga što je apsolutno neekonomično i stručno i medicinski neopravdano usavršavati vojne specijaliste za brojno stanje kakvo će imati Hrvatska vojska u uvjetima koji slijede. Zbog toga smo mi već u ratu koristili za vojne potrebe postojeće civilne specijaliste koji su naravno u toj svojoj ulozi morali poštivati određena vojna pravila i tada smo utemeljili sustav kako bi se to moglo nastaviti i u mirno doba pa je tada bilo predviđeno u programu da se i u Ministarstvu obrane školuju specijalisti, ali za specifične vojne potrebe. No, oni ne bi radili u nekim izdvojenim ustanovama, nego bi radili unutar postojećih civilnih bolnica, bolnica, civilnih zdravstvenih ustanova na način da kada nemaju vojnog pacijenta rade s civilima i na taj način održava svoju stručnu i znanstvenu kondiciju. A kada dođe djelatna vojna osoba onda je apsolutno on nadležan za njezin pregled i to iz dva razloga. P Prvo zato jer se on na poslijediplomskim tečajevima i u trajnom usavršavanju upravo specijalizira za specifične uvjete u kojima živi i radi u okviru njegove specijalizacije, medicinske grane u kojima živi i radi vojna osoba s jedne strane i s druge strane što je uključen određeni režim i ako radi u civilnoj ustanovi uključen je određeni režim Ministarstva obrane koje nad njim vrši nadzor stručnog usavršavanja i naravno njegove organizacijske uključenosti u liječenje vojnih osoba. Možda bi u jednom od slijedećih izmjena se moglo razmišljati da se ovakva jedna dobra, kvalitetna suradnja nastavi i u tom specijalističkom području, pa sam iskoristio ovaj trenutak to reći. Zašto ovoliko zagovaram taj integralni sustav, jer smo premala zemlja za odvojene sustave. Apsolutno nekvalitetno bi ispalo da to radimo neučinkovito i iskustva Domovinskog rata su takova da pokazuju kako je hrvatski integralni zdravstveni sustav polučio prema objektivnim, svjetskim znanstvenim mjerilima apsolutno najbolje rezultate u ratovima dvadesetog stoljeća. Naime, takav integralni sustav je imao i jedno cijelo šest smrtnosti među našim ranjenicima. Što znači na stotinu ranjenih umrlo je Takav podatak i spoznaja o tome bila je značajan podstrek naravno za naše branitelje, a i mi smo ponosni na službu, medicinsku službu i civilnu i vojnu koja je u toj suradnji polučila takav uspjeh, pa na tim temeljima treba graditi i naš mirnodopski, vojno-civilni zdravstveni sustav. Ono što bih još na kraju rekao to je da treba naročitu pažnju posvetiti poticajima ulaska u profesionalnu vojsku, da ti poticaji moraju biti takvi da garantiraju kvalitetni život za vrijeme služenja u djelatnom sastavu, da omogućavaju ne samo dobre materijalne uvjete, nego i uvjete razvoja za daljnju, daljnji daljnji prijelaz jednog dana u civilnu službu. Tako da bi tu trebalo omogućiti u budućnosti, a ovaj zakon je to počeo brojne poticaje vojnicima, časnicima i dočasnicima. Možda jednog dana jednim posebnim zakonom koji bi zaista stavio služenje u Hrvatskoj vojsci na najvišu razinu društvene odgovornosti jer Hrvatska vojska to zaslužuje. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Jozo Radoš. Nema ga u dvorani. Tomislav Čuljak. Nema ga u dvorani. Gube pravo na rasparvu. Uvaženi zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Nije na svom mjestu? Stiže? gospodine ministre. Znate, ja sam se javio zapravo da raspravim samo jedno pitanje po meni koje bi trebalo biti možda u centru pažnje malo više. Naravno, imam i još nekoliko pitanja koje ako stignem ću spomenuti, ali nisu tako važna kao što su po meni važna ova pitanja koja bih htio reći. Radi se zapravo o problemu višeg i prvostupanjskog vojnog stegovnog suda. Prvo, po mom sudu, veoma bi teško se mogla prihvatiti koncepcija po kojem članovi prvostupanjskog vojnog suda imenuje i razrješava, dakle imenuje i razrješava dakle kao akt, vlast načelnik Glavnog stožera, a višeg vojnog stegovnog suda imenuje i razrješava ministar obrane. Ja smatram da ovdje treba biti malo više prostora za utjecaj ako smijem tako i nadzor politike i u tom pogledu sam ja za to da to činim u prvom stupnju ako se hoće već odvajati nije nužno. Ali ako se hoće neka to onda radi ministar obrane u prvom stupnju, a u drugom stupnju Predsjednik Republike ili čak idemo i na tu varijantu da stavimo među da ne bude vrhovni zapovjednik, neka onda radi Vlada Republike Hrvatske. i načelnik Glavnog stožera je djelatna vojna osoba. U datom trenutku se može pojaviti i on pred ovim stegovnim sudom. Drugo što je pitanje nije dobro uz sve to što bi on imenovao kazati u članku 84. ovom da načelnik Glavnog stožera ili osoba koju on ovlasti nadzire pravodobnost i urednost obavljena poslova i rada prvostupnih vojno-stegovnih sudova. Ne ide to! Ne ide to! Kako će sad djelatna osoba vršiti nadzor i kontrolu urednosti obavljanja poslova i rada prvostupanjskih vojnih sudova? Ja zbog toga smatram da je to potrebno razdvojiti, a osim toga tu kontrolu treba uvesti i u prvi i u drugi stupanj. Slažem se! Samo ja mislim da bi trebali poseći za iskustvom koji imamo sada u redovnom pravosuđu, u redovnoj sudbenoj vlasti. To je unutrašnja sudska inspekcija, sudski inspektor koji će onda kontrolirati prvi i drugi stupanj, koji će onda kontrolirati da li su zastarili odnosno da ne padnu. Jer pazite, ovdje se skraćuju rokovi zastare strašno stegovnog postupka, na tri mjeseca, šest mjeseci, pa onda se ovdje uvodi mogućnost paušalne naknade štete itd. Čujte, ja znam da postoje često puta opravdani razlozi da se to napravi, ali to ne bi trebalo ostaviti tek tako bez ove dodatne kontrole i nadzora i zbog toga ja mislim da ovaj članak 29., 30., 31. bi trebalo sasvim sigurno još jednom razmotriti prije nego se odlučimo o pitanju da li i na koji način urediti ovo područje do kraja. Sad nekoliko stvari koje sam rekao ako stignem. Jedna od tih je u članku 19. gdje se mijenja članak 70. gdje se kaže da stegovni postupak, stegovne pogreške pokreće donošenjem zaključka. Znate, Ustavni sud je svojevremeno odlučivao o tome što je zaključak. I zauzeo stajalište da zaključak zapravo nije pravni akt. On je izraz volje neke, to je točno. Ali se postavlja pitanje da li se na pokretanje postupka strana koja se optužuje može žaliti. Imate primjerice iskustvo iz kaznenog postupka da naravno donošenjem rješenja, ali ovdje je rješenje, otvorene istrage počinje postupak na koji se također može osporavati u žalbenom postupku. Postavlja se pitanje da li ako postoji očigledno da se pokuša ajmo tako da kažem izmanipulirati nekog ili dovesti u neravnopravni položaj ne zbog toga što će biti kažnjen, on će u stegovnom postupku biti oslobođen, ali će protekom vremena propustiti neku radnju, prilika ili šansu zašto u takvoj situaciji ne bi mogao on uložiti nekakav pravni lijek da se pokuša zaustaviti postupak i dokazati odmah da to ne stoji. Jer ako bi to išlo onda bi trebalo razmotriti situaciju da se u tom upravnom postupku zapravo otvori mogućnost od njegovog otvaranja da se sve radnje objavljuju, kao što bi i trebalo u upravnom aktu, kroz upravni pojedinačni akt, odnosno rješenjem o otvorenom stegovnom postupku i da se onda na to pitanje može također izjaviti žalba odnosno prigovor. Drugo što sam htio naznačiti, drago mi je, iako je ovdje bilo više prostora nego u većini naših drugih zakona koje donosimo kad se tiče državne uprave da je predlagatelj zakona kada je u pitanju ne znam zdravstvena komisija pa viša zdravstvena uveo … /Govornik se ne razumije./ … u postupku. To je jako dobro. Time je ispoštivao članak 18. Ustava da omogućuje žalbu i da ono što tamo govori da samo iznimno se može ići na Upravni spor. Zapravo tu iznimku je ostavio za nekakva druga sasvim, sasvim otvorena pitanja. Ali mi nije jasno onda nešto drugo. Ovdje je uvedeno po principu subordinacije da ministar obrane propisuje kriterije i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vojnu službu te osnivanje djelokrug rada i sastav zdravstvenih komisija. Znate, to da može propisati osnivanje, djelokrug rada, sastav itd. to mi ide, to mi ide. Ali mi ne ide znate da bi mogao propisati kriterije, načine utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. To je ipak, po meni, ja ne znam, ali mislim da je to ipak u sferi medicinske struke. Da to trebaju obaviti medicinari, pa u tom pogledu ako već, ako, ako baš već mora biti zbog ove subordinacije da takav akt donosi ministar obrane onda barem neka ima prethodno mišljenje ili suglasnost Ministarstva zdravstva, barem to. Jer jednostavno ne ide, znate. Kad vi kažete propisat ćete način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, druga je stvar da vi propišete koje zdravstvene uvjete osoba mora ispunjavati da bi mogla obaviti tu i tu djelatnost vojne službe na koju se eventualno prima i to je nešto drugo, ali da u načine utvrđivanja time se zapravo ulazi u profesiju, u struku i u tom pogledu se postavlja zapravo ozbiljno pitanje da li to može ili ne bi moglo ići. Naravno, dosta je interesantna i odredba novog članka 7. gdje se mijenja 31. stavak 2. gdje se kaže ovako, osobama iz stavka 1. ovog članka može iznimno po posebno odobrenjem ministra obrane biti dopušten rad kod druge pravne ili fizičke osobe ako to nije u suprotnosti sa interesima službe. E vidite, ja mislim da ovo interesima službe je preširoko ovlaštenje. Radi se o vojnim osobama. Radi se o vojnim osobama, djelatnim osobama i dosta bi teško bilo prihvatiti da se oni osim zaposlenja u vojsku mogu raditi kod drugih pravnih i fizičkih osoba uz dopuštenje ministra, a da se ne odrede minimum zakonski uvjeti kad ministar to može učiniti. Reći ću i zašto. teško je u našim prilikama kad je potrebno da ljudi dođu do dodatnih sredstava, nažalost naše plaće nisu takve da mogu osigurati prosječni standard prosječnog građanina u Europi i njegove obitelji, spriječiti da ljudi podnose takve zahtjeve. Ministar će popustiti. Postavit će se pitanje da li to onda može dovesti do toga da zapravo izazove jednu branu, jednu lavinu koja može dovesti do ugleda, odnosno unižavanja ili smanjenja ugleda djelatnih vojnih osoba. Još je interesantnija ova stavka da se iza stavka 2. doda novi stavak 3. koji bi praktički omogućila vojnom osobama ili vojnom službeniku da može biti član nadzornog odbora u trgovačkim društvima od posebnog državnog. E vidite, ja se protivim inače da i državni dužnosnici mogu biti članovi nadzornog odbora, to je opće poznato, bez obzira što zakon još to uvijek omogućuje, ali bez naknade. A u ovom segmentu smatram da vojnim osobama ili vojnim službenicima treba omogućiti ali znate u onim trgovačkim, vrlo precizno, u onim trgovačkim društvima koja između ostaloga u svom proizvodnom ciklusu, odnosno svojoj proizvodnoj djelatnosti imaju djelatnost posebne namjene za potrebe vojske. Ne da bude, da je to u interesu Republike Hrvatske itd., itd. Ne, nego baš ovako da je vrlo precizno to uređeno, da se zna da je to u tom segmentu, radi se prije svega tu o stručnim ljudima itd. i mislim da bi onda iznimno takvu situaciju mogli dopustiti. Jer teško je izbjeći da te osobe tada, ovdje je naznačeno znate da to u skladu sa Zakonom o sukobu interesa pa to bi ispalo kao oni ne bi imali pravo na nagradu. Ja ne mislim da u takvoj situaciji oni ne bi mogli imati i pravo na naknadu. Jer njihovo stručno znanje i sposobnost može biti iznimno korisna za to trgovačko društvo. I u tom pogledu ne mislim da je to problem najveći, naknada. Ali mislim da je važno to vezati za djelatnost koja je vezana uz obrambeno-sigurnosni sustav. Osim toga to je nekako usklađeno i sa pravilima koji važe u NATO savezu i savezu, i u vojsci Sjedinjenih Američkih

Mi imamo trgovačko društvo, konkretan primjer, oklopno vozilo pješaštva trenutno je u fazi postupka odabira strateškog partnera, radit će se u trgovačkom društvu i moramo omogućiti instrumentarij da Ministarstvo obrane ima tamo stručni nadzor. Ne samo kroz članstvo u nadzornom odboru eventualno, nego čak i uključivanjem u proizvodni proces. To je visoko vrijedni projekat strateško opremanje Hrvatske kopnene vojske ili Oružanih snaga u cjelini i htjeli smo ovim otvoriti. Uostalom imali smo dileme da li djelatnim vojnim osobama to uopće omogućiti. Slažem se možda jasnije precizirati i vezati za obrambeni sustav da, ali intencija je bila ta. Ulazimo u neke projekte gdje nije dovoljno samo pročitati financijsko izvješće i ne imati uvid, a to a to su firme u kojima je Republika Hrvatska ili većinski ili isključivi vlasnik, osigurati zakonsku mogućnost da … znači struka nadziru tijek procesa proizvodnje. To je bila želja kod imenovanja i članova vojno stegovnih sudova željela se osigurati dostupnost, željelo se osigurati da su dvije razine odlučivanja. Izloženi prijedlog ćemo pažljivo iščitati iz fonograma i razmisliti o njemu. Uvaženi zastupnik Hebrang je govorio o konceptu vojno-civilnog zdravstva. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti da, u ugovor u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti. To je pitanje koje rješavamo već sada, rješavamo ugovorno između Ministarstva obrane i bolnica. Djelatne vojne osobe, specijalizirani liječnici su u statusu djelatne vojne osobe, ali ih na temelju ugovora i temeljem postojećeg Zakona o službi mi upućujemo na rad u bolnice. bolnice. Oni se dalje stručno usavršavaju prema kriterijima liječničke struke, prema pravilima Hrvatske liječničke komore, a u slučaju potrebe Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska ih povlači na rad u postrojbe. Taj odnos nismo smatrali potrebnim rješavati zakonom , jer je to direktni ugovorni odnos između bolnice u koje se on upućuje i Ministarstva obrane. Prema tome, ali vjerujte imamo već nekoliko ugovora gdje to primjenjujemo i taj model funkcionira, pokazao se kao dobar i isto kao što nemamo potrebu za posebnom vojnom školom jer su specijalističke najskuplji oblici školovanja tako su i specijalistička vojna bolnica bi bila vrlo skupi sustav ostvarivanja zdravstvene zaštite i nema potrebno kraj kvalitetnih hrvatskih bolnica. Hvala na potpori, iščitat ćemo fonogram i vidjeti što je od izloženih prijedloga i primjedbi prihvatljivo i pripremiti za drugo čitanje. Hvala